Nadaljujemo s prekinjeno 16.a točko, to je z obravnavo Predloga za izvolitev kandidatke za sodnico na Mednarodnem sodišču v Haagu. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 23. novembra 2022. Razdeljenih je bilo 83 glasovnic, oddanih je bilo 83 glasovnic, neveljavni sta bili 2 glasovnici, veljavnih je bilo 81 glasovnic. Za je glasovalo 78 poslancev, proti 3 poslanci. Na podlagi izida glasovanja je mag. Beti Hohler z večino glasov vseh poslancev izvoljena za kandidatko za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu. Mag. Beti Hohler čestitam k izvolitvi in ji želim uspešno delo! Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Urške Čebela v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Urška Čebela. Glasujemo.

Prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade in ministrov z dne 22. novembra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z aktivnostmi na področju odkrivanja in pregona bančnega in gospodarskega kriminala. Glasujemo.

za je glasovalo 32, proti 52. (Za je glasovalo 32.) (Proti 52.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z neupravičenim izbrisom napotnic. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z varovanjem varovanih oseb. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Jožefa Jelena v zvezi s sanacijo odseka Črnivec–Nova Štifta na regionalni cesti Kamnik–Gornji Grad. Glasujemo.

je glasovalo 32, proti 52. (Za je glasovalo 32.)(Proti 52.) Sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nezanimanjem za specializacijo iz družinske medicine. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z doslej opravljenimi aktivnostmi, ki jih določa Zakon o dolgotrajni oskrbi. Glasujemo.

ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z voznim redom na koroški železniški progi 34b. Glasujemo.

Hvala.